Благодаря, господин председател. Правя две процедурни предложения. Първото е свързано с утрешния ден. ден. Предлагам утре, 16 април, от 10,00 ч. да се проведе тържествено заседание на Парламента, посветено на 135-годишнината от приемането на Търновската конституция.

да приеме решение за провеждане на извънредно пленарно заседание на 29 април 2014 г., вторник, от 13,00 до 19,00 ч. при следния дневен ред: 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. 2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Благодаря, господин председателю. Изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България Уважаеми госпожи и господа, на 9 април 2014 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред проведе изслушване на министъра на вътрешните работи по повод проведената през месец февруари френско-българска полицейска акция, при която бяха заловени 1400 кг кокаин на стойност над 270 млн. евро. Успехът на тази операция има международен отзвук. Френският посланик поздрави и благодари на българските власти за добрата работа и сътрудничество. Но вниманието на българското общество бе основно привлечено от факта, че непосредствено след провеждането на тази операция Министерството на вътрешните работи извърши обиски в имоти и офиси, собственост на общинския съветник и председател на Бюджетната комисия на Столичния общински съвет господин Орлин Алексиев. Заловените наркотици били намерени в автомобилни гуми, предназначени за рали „Париж – Дакар“, където единствен български участник е същият този господин Алексиев. Този постфакт, както и съвпадението на момента на задържане на кокаина и на обиските на общинския съветник наведоха на мисълта, че между двете събития има нещо общо, въпреки че МВР нито отрече, нито потвърди тази хипотеза. Едва по-късно вследствие на разразилия се обществен дебат министър Йовчев заяви, че наркотиците, заловени при „Париж – Дакар“, имат отношение към операция „Кокаинови крале“. Междувременно от МВР отказаха да коментират многобройните телевизионни обръщения от обискирания общински съветник от ГЕРБ, според който спрямо него е извършена политическа репресия. Тази медийна активност не е плод на импровизация. Тя е изпълнение на нареждане. Непосредствено след извършването на въпросните обиски Бойко Борисов заяви, цитирам: „Научих от медиите снощи и помолих Йорданка Фандъкова да го намери и да ми се обади. Той ми се обади и пред мен потвърди, че няма нищо общо с това, което говорят. Лично аз го изпратих да обиколи всички телевизии и да го каже това. Доколкото знам, е бил навсякъде. Ако има подобно участие, той, разбира се, ще бъде изгонен отвсякъде.“ Обръщам се към господин Борисов, който не е тук в залата, като към бивш полицай № 1 в държавата, с молба да се запознае със справката, предоставена от Министерството на вътрешните работи, и сам да прецени дали тя или обясненията на Алексиев са по-убедителни. Лично аз като председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Четиридесет и второто Народно събрание бих желал да поздравя органите на МВР както за успешно проведената операция, така и за умерените им действия и коментари, защото мина времето, когато подобни обстоятелства щяха да са достатъчни за зрелищно тръшкане и заснемането му на филм, озвучаван с викове „Абсолютен престъпник!“. Отмина, надявам се, безвъзвратно времето, когато вместо на закрито заседание на Вътрешната комисия, министърът щеше сам и с гордост да прочете справката, с която ни запозна тук, от тази трибуна. Днес подходът е друг. Днешният подход е правилен. Министър Йовчев се яви пред комисията не за да обвинява някого, а за да обоснове действията на МВР. Защото след извършването на обиските към него и повереното му ведомство прозвучаха много сериозни обвинения. Цветан Цветанов съзря удар срещу ГЕРБ, а самият Орлин Алексиев привидя опит за превземането на общинска банка. Дори искането за изслушване бе направено от представители на опозицията. Красимир Ципов от ГЕРБ заяви, цитирам: „Смятам, че дойде времето, в което да направим такова обсъждане, за да стане ясно на всички български граждани какви спекулации бяха правени преди няколко седмици.” Именно за да отговори на тези опозиционни въпроси, министърът дойде, придружен от главния секретар и служител на Министерството на вътрешните работи, имащ пряко отношение към операцията, довела до обиските на имоти, свързани с общинския съветник на ГЕРБ. И наистина те сложиха край на спекулациите. Оказа се, че спекулации няма. Разбра се, че полицията е свършила своята работа безпристрастно и професионално, а който от народните представители все още храни някакви съмнения, моля да се запознае със стенограмата от заседанието, която е на разположение в Секретното деловодство. Истината е, че фактът, че обискираното лице е тясно свързано с Политическа партия ГЕРБ, не е мотивирало операцията. Разликата с предишен период е, че това не я е и спряло. Какво точно казаха представителите на МВР в подробния си доклад, засега е класифицирана информация. На българските граждани обаче трябва да станат ясни две неща. Първо, зад всяко действие на българската полиция след задържането на кокаина стоят много сериозни данни и информация, подкрепена с документи. Някои от тези документи са предоставени от други страни – членки на Европейския съюз. И второ, в голямата си част тази информация е била известна на българските власти още през 2012 г., когато е проведена операцията „Кокаинови крале”. че при това положение напълно оправдано е да бъде поставен въпросът за наличието на политически чадър върху хора, заподозрени в участие в организиран трафик на наркотици. Защо това, което МВР свърши през 2014 г., не бе направено още през 2012 г., след като основанията са били налице?! Този въпрос не можа да бъде изяснен на заседанието на комисията по простата причина, че отговорът не може да бъде даден от сегашното ръководство на МВР.

И една от най-отвратителните характеристики на нашето време е, че трябва да отговорим: „И двете”. След бивш вътрешен министър, подсъдим по няколко дела, но шеф на предизборен щаб, след общински съветник, заловен с няколко килограма кокаин и освободен от бразилски затвор при неизяснени обстоятелства, след шеф на Бюджетната столична комисия с неясна роля в трафик на наркотици в размери, учудили цяла Европа, е трудно да се отговори това политици ли са или престъпници. Отговор в крайна сметка ще даде съдът, българският съд! Но едно е ясно: докато такива хора заемат официални постове и високи партийни позиции, българският политически дебат не може да се абстрахира от подобни въпроси, а българският политически живот не ще може да заприлича на европейския.

В тази връзка от името на Парламентарната група на ГЕРБ искаме остро да се противопоставим на подобни продължаващи внушения и пропагандни действия, които са присъщи само на Коалиция за България! И понеже беше дадена хронология на събитията, случващи се с така наречената операция „Кокаинови крале”, аз искам да заявя пред Вас и всеки един от Вас може да направи насрещни проверки. Тук е уважаваният от мен господин Мерджанов, който продължава да хвърля клевети, да твърди неща, за които по никакъв начин никоя държавна институция не е споменала категорично подобни твърдения и обвинения, защото ако имаше подобни неща, смятам, че днес щеше да има повдигнато обвинение към някои от тези лица, които Вие визирате. Това, което мога да Ви припомня, е много важно да се знае от всички – какво се случи 2008 г.? Защото през 2008 г. в управлението на Сергей Станишев, министър на вътрешните работи – Михаил Миков, сегашен председател на Народното събрание, италианските власти запознават българските компетентни институции със започване и провеждане на специализирана международна полицейска операция за проследяването на 4 т кокаин, които трябва да влязат в Европа. Тази операция трябва да бъде съвместно с българските власти за задържането на около 15 български граждани. Уважаеми дами и господа народни представители! Това нещо не се случва поради изтичане на информация от българските компетентни власти, които са запознати със започващата международна операция, което довежда до отказа на италианските власти да започнат и да проведат в предстоящите месеци и години подобна операция. През 2012 г., когато италианските власти отново се обърнаха към българското Министерство на вътрешните работи, запознавайки се добре, че нещата коренно са се променили – политическата воля, професионализмът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, основен партньор за успешните операции, проведени през последните години от 2009 до 2013 могат действително да проведат тези операция, която е знакова за целия Европейски съюз. Тогава всъщност италианските власти издават европейски заповеди за 15 българи. Общата група е 30 човека, от които 12 италианци, а другите са от останали държави от Европейския съюз. Тогава тази операция е проведена. Мога да кажа, че на първа инстанция в Италия са произнесени първите присъди за всички задържани български граждани. След тази операция започва подготовката. Знаете, че има искане от румънска страна за предоставянето на Ивелин Банев – Брендо, и Радето, за да могат действително да отговарят за вкарването на 50 кг кокаин на територията на държава от Европейския Това, което мога да Ви заявя съвсем отговорно, е, че към момента на провеждането на операцията с италианските карабинери заедно със служителите от американската служба, занимаваща се с наркотрафика, наркотрафика, и това, което е изключително важно да знаете, е, че в тази операция участват други партньори от Франция и Европейския съюз.

Днешните Ви твърдения тук, от тази трибуна, означават едно – липса на всякакви политически аргументи относно предстоящите европейски избори и съществен европейски дебат, бързане за отклоняване на общественото мнение, за да може да говорите отново по опорните точки и по всичко онова, което имахте възможност да споделите. Ако вървите в тази хипотеза, господин Мерджанов, аз мога да Ви цитирам издание на в. „Капитал”, журналистическо разследване от февруари 2014 г., където има схема, в която схема

компетентни органи, които да се произнесат. Затова, господин Мерджанов, аз Ви призовавам от името на Парламентарната група на ГЕРБ – ако имате достойнството, да се извините за всички тези клевети, които отправихте по адрес на хора, които нямат абсолютно никакви повдигнати обвинения към днешния момент, и хора, които по никакъв начин не са правили това, за което Вие твърдите. Защото в момента Вие от позицията си на председател на Вътрешната комисия злоупотребявате и подвеждате българската общественост по начина, по който поднасяте тази информация. Ако отидем в твърденията на главния секретар, че имаме оперативна информация, мога да Ви кажа, че в един момент, когато подобна оперативна информация е достигнала до такъв широк кръг от хора, това означава, че тя вече не е оперативна. Това означава, че отново правим само медиен PR, за да може действително да избягаме от оградата, за която Вие не можахте да дадете никакъв смислен отговор как и защо цената от 5 стана на 9 милиона. Защо по никакъв начин не отговаряте на темите, които са свързани с това, което се случва с полицейския началник на Плевен втори опит за палеж на вратата му? Това, което се случва с кражбите на моторни превозни средства? Нали сте загрижени точно за сигурността на България? Искам да Ви попитам: защо е паднал над два пъти с Европол – основният европейски наш партньор? Ако се поинтересувате малко повече от това, което излиза като информация от Европол, ще разберете, че за периода 2009-2013 г. това доверие е възстановено и информационният обем е увеличен два пъти. Но понеже знаем как сте работили и доказателство за това е 2008 г., когато – пак се връщам на операция „Кокаинови крале”. Господин Мерджанов, защо тогава Вашата политическа воля липсваше, за да се проведе тази операция? Как така в един момент 2012 г. може да се проведе такава операция, да се разкрие всичко, което е свързано с наркотрафика от Южна Америка за Европа, а когато всъщност говорите днес от трибуната, или имате амнезия за подобни случки, които са се случили в миналото ... Мога да Ви припомня къде може да прочетете това – прочетете интервюто на Джузепе Джорджино – следователят, който е точно координиращ по операция „Кокаинови крале”. Той самият казва, че 2008 г. изтича информацията и от тогава вече тази операция не е била в състояние да бъде проведена. Но 2012 г. Джорджино споменава, че благодарение на френската служба „Антидрога”, благодарение на ГДБОП, която има съществен принос при реализирането на тази операция, успява да се реализира и да се задържат тези представители на тази организирана престъпна група. Уважаеми господин Мерджанов, кой е прав Джузепе Джорджино или Вашият главен секретар, или Вие като председател на политическата Ви конюнктура, която искате да лансирате днес в публичното пространство? Моля Ви, нека все пак да се придържаме поне към някакви морални ценности и истина, която може да говорите от тази трибуна. Затова Ви призовавам от името на Парламентарната група на ГЕРБ: излезте и се извинете! Аз съм убеден, че днес Орлин Алексиев ще поиска стенограмата чрез депутати от Парламентарната група на ГЕРБ, за да може да си търси правата по съдебен път, защото Вие многократно вече отправяте подобни клевети както към него, така също призовавате и вкарвате в общото и Столична община, и един от най-успешните кметове на България – Йорданка Фандъкова. Но Вие нямате друг шанс да покажете реални политики. Единственият шанс, който имате, е да изкарате, че всички са маскари и оттам с ниската избирателна активност и с купуването на гласове – контролираният вот, който можете да правите, защото ние знаем за Вашата социална политика, която правите в ромските махали. Нека да наблюдаваме внимателно анализа от предстоящите европейски избори – кои са партиите, които дават най-добрия шанс и възможност за гласуване и да има висока избирателна активност в европейските избори. Това са БСП и ДПС, но ние разчитаме на разумните, знаещите и можещите, и високата избирателна активност, която трябва да бъде в големите градове, за да може действително

Дали ще има извинение, или – няма, това „извини се” е наша реплика, но както и да е. Съвсем сериозно, предлагаме, господин председател, Вие преценете кога, но в днешния ден да дойде министърът на вътрешните работи и да проведем едно закрито заседание на Народното събрание, за да изслушаме какво има да ни каже по този въпрос министърът. Защото се казват много важни неща, изнасят се скандални факти. Ние трябва да бъдем информирани за това какво се случва. Иначе просто ей така стоят, увисват във въздуха и всички си мислят, че това е част от задаващата се предизборна кампания.

Ви съобщавам, че на 14 април 2014 г. е постъпил Указ № 73 на Президента на републиката по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 4 април 2014 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се връща за ново обсъждане. Комисията по земеделието и храните е натоварена да докладва указа и мотивите към него. Още едно съобщение: На основание чл. 71, ал. 2 Ви уведомявам, че във връзка с финалния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, приет на 9 април и изпратен на президента за обнародване, но не е обнародван в „Държавен вестник”, е констатирана следната фактическа грешка, която ще бъде отстранена в окончателния текст на закона при обнародването: „В § 13 думите „параграф 8” се заменят с „параграф 9”, поради настъпилата окончателна преномерация на параграфите в закона. Това бяха съобщенията. Заповядайте,

да ни запознаете с доклада относно Указ № 70 на Президента за връщане за ново обсъждане на Закона за Сметната палата.

за връщане за ново обсъждане на Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 28 март 2014 г., и мотивите към указа На заседание, проведено на 14 април 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Указ № 70 на президента

Указът и мотивите към него бяха представени от председателя на Комисията по бюджет и финанси. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 28 март 2014 г. Основните твърдения на президента са следните: 1. Относно неспазване на чл. 91, ал. 2 от Конституцията на Република България: „Конституцията на Република България изрично в чл. 91, ал. 2 предвижда организацията, правомощията и редът за дейност на Сметната палата да се уреждат със закон. Приетият от мнозинството в Народното събрание нормативен акт не предвижда броя на отделенията в Палатата и обхвата им на дейност. Недопустимо е Народното събрание да откаже да изпълни Конституцията и да възложи свое конституционно правомощие на Сметната палата – тя да определя организацията си на Относно определяне броя на членовете на Сметната палата: „Няма доводи как е определена числеността на органа – без визия на законодателя каква конкретна дейност ще извършва всеки един от членовете и какви ще са отговорностите 3. Относно липса на обществени обсъждания и липса на концепция: „Приема се закон, без проведено обществено обсъждане и оценка на въздействието му – в противоречие с разпоредбите на Закона за нормативните актове. Не е ясно откъде ще дойдат необходимите средства, за да се осигури по-големият финансов ресурс за заплати и материално обезпечаване на членовете.” 4. Относно липсата на право на защита при предсрочно прекратяване на мандат на председателя или на член на Сметната палата. 5. Относно „други слабости на закона”. След представянето на Указа на Президента се проведе дискусия, в която взеха участие присъстващите членове на Комисията по бюджет и финанси. В резултат на разискванията Комисията по бюджет и финанси се обедини около следните аргументи в подкрепа на Закона за Сметната палата: 1. Относно твърденията за неспазване на чл. 91, ал. 2 от Конституцията на Република България и липсата на норми в закона, уреждащи организацията на дейност на Сметната палата. Посочените твърдения не намират основа в цитираната разпоредба. В Конституцията е дадена само най-обща формулировка на съществуването на Сметната палата като избран от Народното събрание орган, контролиращ изпълнението на държавния бюджет. В този смисъл чл. 91, ал. 2 от Конституцията предоставя голямо поле за законодателна дейност и възприемане на алтернативни разрешения при уредбата на институцията. Параметрите на тази законодателна дейност са лимитирани от чл. 91, ал. 1 от Конституцията само относно необходимостта Сметната палата като колективен орган да включва повече от едно лице, избрано от Народното събрание, както и възлагането на правомощия със закона да бъде свързано с одитирането на публичните финанси. На основание тази приета разпоредба във всички приети след 1995 г. закони за Сметната палата са уредени основно съставът на този орган, мандатът на председателя и членовете му му (или заместник-председатели, както е в приетия от Четиридесет и първото Народно събрание закон), както и правомощията им и реда за осъществяване на дейността, в съответствие с основните характеристики на органа, определени от Конституцията.

предвижда Народното събрание да уреди със закон статута и правомощията на конституционния орган Сметна палата, а не на институцията – юридическо лице Сметна палата. В мотивите на държавния глава е налице именно смесване на двете понятия Сметна палата, които се употребяват в действащото законодателство – Сметната палата като колегиален орган и Сметната палата като юридическо лице на бюджетна издръжка. Никъде в Конституцията на Република България не е предвидено, че Народното събрание е ангажирано и овластено да определя структурата на Сметната палата като брой звена, координация и субординация в рамките на институцията, длъжности и други. Това правомощие на Народното събрание е предвидено само по отношение организацията, правомощията и редът за дейност на Сметната палата като орган за контрол върху изпълнението на бюджета.

изискванията, условията и реда за избор на председател и членове; - основанията за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя или членове на Сметната палата; правомощията на Сметната палата като колегиален орган и правомощията на председателя; - реда за упражняване на правомощията и вземане на решения; - правомощията на всеки отделен член на Сметната палата в качеството му на ръководител на одитно отделение. закона е предвидено, че дейността на Сметната палата се организира в отделения. Техният брой и обхват на дейност обаче са част от административно-организационната структура и не са предмет на законова регламентация. Същото важи и за структурата на администрацията, която, въпреки че не е предвидена в закона, е необходима за обезпечаване функционирането на институцията и също следва да намери своята регламентация. Съществуването на тези и други аспекти налагат тяхната уредба да бъде направена с вътрешен акт на Сметната палата с цел да бъде осигурена основата и механизмите за осъществяване на дейността По отношение законодателната уредба на Сметната палата, аналогия може да бъде потърсена с уредбата на организацията и реда на дейността на Конституционния съд. Член 152 от КРБ предвижда, че тези аспекти от дейността на Конституционния съд се уреждат в закон, тоест отново е възложено конституционно правомощие на Народното събрание, аналогично на това по чл. 91, ал. 2 от Конституцията на Република България. Същевременно в самия Закон за Конституционния съд е предвидено, че Конституционният съд приема правилник за организация на дейността си. Такъв е приет на основание § 1 от Заключителните разпоредби на Закона за Конституционния съд и в него се уреждат правата и задълженията на конституционните съдии, служителите и службите на Конституционния съд, реда за образуване и разглеждане на конституционни дела и др. От гореизложеното безспорно се налага изводът, че Народното събрание в пълна степен е изпълнило правомощието си да регламентира на законово ниво организацията, правомощията и реда за дейност на Сметната палата, в рамките на предвиденото в Конституцията и съобразно обхвата, възложен от конституционния законодател. Освен това, следва да се отбележи, че този подход не е изолирана или необичайна законодателна практика, видно от аналогията със законодателната уредба на дейността на Конституционния съд. Извън аргументите, свързани със спазването на Конституцията, е необходимо да се отчита, че практиката подобни органи сами да регулират вътрешната организация на дейността си е не само законосъобразна, но е и силно препоръчителна с оглед особения им статут на независими органи, чиято обективност и безпристрастност трябва да бъде гарантирана. В този смисъл подходът, който се навежда в мотивите на държавния глава, не само не почива на конституционните норми, но и представлява сериозна заплаха за независимостта на тъй като предполага твърде голяма степен на вмешателство от страна на Народното събрание. Именно с тези съображения и Конституционният съд, който също е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт, има свободата, в рамките на закона, сам със свой акт да определени начина, по който структурира и организира дейността си. Не на последно място, трябва да се изтъкнат и международните принципи, при които върховните одитни институции на всички демократични държавни осъществяват дейността си. Тук, в частност, следва да се посочи Декларацията от Мексико за независимостта на върховните одитни институции, приета на Деветнадесетия конгрес на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), проведен в Мексико, и по-специално Принцип 3

„При спазване на законите, които се отнасят до тях, Върховните одитни институции не подлежат на получаване на конкретни указания или на намеса от страна на законодателната или изпълнителната власт при: 1. избора на теми при: 1. избора на теми за одит; 2. планирането, изготвянето на програма, извършването, докладването и проследяването на резултатите от своите одити; 3. забележете, организацията и управлението на своите институции; 4. изпълнението на своите решения, когато налагането на санкции е част от техните правомощия.” Цитираният текст от Декларацията одитни институции недвусмислено показва, че въпросите за организацията на дейността на институцията Сметна палата са прерогатив на нейното ръководство, именно като гаранцията за независимост. Предвид изтъкнатите аргументи, че не са налице каквито и да са основания да се твърди, че Народното събрание не е упражнило законодателната си власт и е оставило въпроси по същество да се уреждат от друг орган. По отношение твърдението, че липсва правна уредба дали на всеки член ще бъде възложено да ръководи отделение, както и какви ще са правомощията по време и във връзка с извършваните одити на онези от членовете, които не ръководят отделения, следва да се има предвид следното. Основната функция на членовете на Сметната палата е да участват в обсъждането и приемането на одитни доклади и другите актове на Палатата и в заседанията на колегиалния орган. Ръководството на одитните отделения не е основното правомощие на члена на Сметната палата, а допълнително административно-организационно задължение, свързано с осъществяването на контрол на качеството и администриране на одитната дейност. Поради това напълно неоснователни са притесненията, че членовете, които не ръководят отделения, няма да имат правомощия и няма да участват в одитната дейност. Освен това, Законът за Сметната палата не съдържа никакви индикации или норми, които да водят до презумпцията, че ще има членове, които няма да ръководят отделения. Видно от разпоредбата на чл. 19 от Закона за Сметната палата, всяко отделение се ръководи от член на Сметната палата, като не е предвидено, че може да има членове, които не ръководят отделение. Сметната палата със свое решение, първо, ще определи броя на отделенията и техния обхват, а след това ще разпредели ръководството на тези отделение между своите членове. Член 20 предвижда правомощия на членовете на Сметната палата като ръководители на отделения, като текстът е общ и се отнася до всички членове, а не само до отделен член. 2. Относно мотивите за определяне броя на членовете на Сметната палата. Броят на членовете е определен на база внимателен анализ на съществуващата практика, публикуваните отчети за дейността на Сметната палата, предоставения на народните представители Сравнителен анализ на статута и правомощията на върховните одитни институции на държави – членки на Европейския съюз. Мотивите относно промяна на числеността на органа са свързани с констатациите за влошаване качеството на одитната дейност (видно от предоставените доклади по чл. 22 от ЗСП на Консултативния съвет за преглед на качеството) и тенденции относно намаляване броя на одитите на съответствието на големи бюджетни разпоредители, а също и на одитите на изпълнението, забавяне на основни дейности, включително приемането на Наръчника за одитната дейност, което сочи липса на ресурс и капацитет в настоящото ръководството на Сметната палата да изпълнява пълно и всеобхватно правомощията си. Установява се неравномерно натоварване на одитните дирекции и прекомерна концентрация на одитни задачи в едно лице – директор на одитна дирекция. Така например от Програмата за одитната дейност за 2013 г. е видно, че в Сметната палата са извършени 424 броя одити на годишни финансови отчети. Тези одити се осъществяват от една одитна дирекция, с един директор и се одобряват от един от заместник-председателите, на който е възложен съответния ресор. В допълнение, тези одити се изпълняват в лимитиран период от време – в месеците от април до 31 юли на съответната година. Този факт, сам по себе си поражда съмнения относно упражнения контрол на качеството, който в крайна сметка се осъществява от едно лице (съответният заместник-председател) и поражда рискове както за качеството, така и за обективността и безпристрастността на извършения одит. В допълнение, тези лица, осъществяват ръководство и контрол на качество и на други одитни дирекции, които осъществяват други видове одити. От гореизложеното е видно, че настоящият брой на ръководството на Сметната палата от трима души – председател и двама заместник-председатели, не позволява възможност за специализация, не дава гаранции за контрол върху качеството на одитната дейност и поражда рискове за професионалното и обективно упражняване на одитните правомощия. Тези наблюдения сочат ясна и безспорна нужда от укрепване на статута и структурата на органа, включително чрез увеличаване на броя на членовете. Както е изтъкнато в мотивите към законопроекта, колегиалният орган е механизъм за самоконтрол и гаранция за по-голяма обективност в одитната дейност. По отношение конкретната бройка от 9 члена са отчетени и историческите тенденции – предишен състав от 11 души, опита и констатациите от настоящата практика, както и подходите в други европейски държави. Предложенията, които се съдържат в мотивите на Президента, законодателят да даде своята визия каква конкретна дейност ще извършва всеки един от членовете и какви ще са отговорностите му, сочат явна тенденция и желание за намеса в дейността на Сметната палата, която е абсолютно неприемлива и не може да бъде подкрепена. Специално внимание следва да се обърне на аргументите, свързани с „увеличаване на разходите в условията на икономическа криза” – това е цитат от мотивите на Президента, които според авторите на мотивите са пряка последица от увеличаване броя на членовете на Сметната палата. Тези аргументи могат да се дефинират като несериозни и сочат непознаване на отчетите за дейността на Сметната палата за последните години. Считаме, че когато Президентът връща Закона за Сметната палата за ново обсъждане, задължително трябва да бъде запознат с тенденциите в дейността на Сметната палата и темповете, с които се е променял нейния бюджет, преди да се отправят такива критики. Фактите относно бюджетната издръжка са следните:

през 2012 г. – при тричленен състав, са 14 млн. 827 хил. лв. Делът на текущите разходи е в рамките на 12-14% от бюджета за периода 2005-2012 г., тоест промяна на модела не се отразява на текущата издръжка. Относно твърденията за липса на обществени обсъждания и липса на концепция. Неоснователни са твърденията, че са липсвали обществени обсъждания по проекта на Закон за Сметната палата. Предвид разбиранията на Президента на Република България относно намесата на Народното събрание в дейността на Сметната палата, не считаме за необходимо отново да коментираме мотивите за липса на концепция на законодателя за организацията на дейността на институцията. 4. Относно липсващото право на защита при предсрочно прекратяване на мандат на председателя или на член на Сметната палата. Във връзка с тези твърдения трябва да отчита следното: Решенията за предсрочно прекратяване на мандата се вземат от Народното събрание, но въз основа на предложение на Сметната палата. В този смисъл в закона е развито едно производство, състоящо се от две фази, което само по себе си е гаранция за защита на лицето, тъй като Народното събрание като като окончателно решава въпроса относно наличие на основание за прекратяване и не е длъжно да се съобрази с предложението на Сметната палата. - Решенията на Сметната палата не подлежат на оспорване по съдебен ред, но това се отнася до тези решения, които са свързани с одитната дейност. Доколкото решението на Сметната палата, с което се предлага предсрочно прекратяване на мандат не е свързано с упражняване на одитни правомощия, то няма пречка такова решение да бъде оспорено пред компетентния съд по общия административноправен ред. Народното събрание не може само да инициира подобно производство. Това е правомощие единствено и само на Сметната палата, поради което несъстоятелни са доводите за политическо вмешателство. Не може да се сподели твърдението, че всеки член по всяко време може да бъде сменен. За да бъде взето такова решение от Сметната палата, на първо място, трябва да са налице основания за това, а на второ място – такова решение се приема с квалифицирано мнозинство. Това е още една гаранция за защита на правата на всеки един от членовете на състава на Сметната палата. - Що се отнася до квалификацията на тежко нарушение, следва да се има предвид, че това кое нарушение може да бъде квалифицирано като тежко зависи от преценката на всички останали членове на Сметната палата и следва да се базира на практиката, действащите норми и не бива изрично да се дефинира, тъй като това практически е невъзможно. Текстът е включен в Закона за Сметната палата, за да предотврати случаи на отказ от страна на член на Сметната палата изобщо да изпълнява задълженията си, да блокира дейността или например да не упражнява контрол на качеството като не подписва одитни доклади, не утвърждава програми за изпълнение на одити, не одобрява работни документи и така Като специална гаранция за независимостта на Сметната палата се сочи спазването на Етичния кодекс. В този смисъл ако спазването на Етичния кодекс не е скрепено със съответна санкция, той би имал само пожелателен и декларативен характер. Следва да се има предвид, че Етичният кодекс е задължителен за всички служители на Сметната палата и поради това напълно неясни остават мотивите защо членовете на Сметната палата не трябва да са обвързани с него. Ако се установят случаи на грубо погазване на етичните правила и норми, уронване престижа на институцията с неприемливо поведение като психически или сексуален тормоз, злоупотреба с алкохол и други, Сметната палата трябва да разполага с механизми за адекватна намеса и средства за безапелационно преустановяване на подобни практики. Предполагаме, че мотивите на Президента са продиктувани от неразбиране на смисъла и съдържанието на цитираните норми, а не от съзнателен опит да се премахнат тези текстове, които са абсолютно необходима гаранция за независим и професионален орган. 5. Относно твърденията за други слабости в закона: Напълно е ясно, че става дума за един и същи Етичен кодекс, тъй като в наименованието на акта се съдържа Етичен кодекс на Сметната палата, което е обобщаващо понятие за органа, институцията и нейните служители. Не виждаме основания да се счита, че става въпрос за два отделни кодекса.

Видно от внимателния прочит на двете разпоредби, в тях се визират две различни хипотези. При втората хипотеза, приложима за служителите, несъвместимостта се изразява в кумулиране на двете наказания осъждане за тежко умишлено престъпление и лишаване от права, докато изискванията за избор на председател и членове са по-тежки и водят до несъвместимост само при наличие на едно от двете основания. Специално изискването за лишаване от права „по съответния ред” също предполага по-тежки изисквания, като е достатъчно лицето да е лишено от право, без да е необходимо това да е извършено по съдебен ред. Абсолютно обясним е подходът на законодателя да постави по-високи изисквания за председателя и членовете отколкото за служителите на Сметната палата, като не намираме причини това да се мотивира и обяснява допълнително. - Относно мотивите по чл. 63, ал. 3 от Закона за Сметната палата: Не смятаме, че има основания да се приеме, че Сметната палата ще бъде в невъзможност да приложи цитираната санкция поради изтъкнатите в мотивите на Президента съображения. Съставянето на актове за установяване на административни нарушения и издаването на наказателни постановления се осъществява по общия ред, регламентиран в Закона за административните нарушения и наказания. Текстът възпроизвежда аналогични разпоредби от предишните закони и не е създавал пречки в дейността на Сметната палата до този момент. След приключване на разискванията и проведено гласуване Комисията по бюджет и финанси прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за Сметната палата,

Уважаеми дами и господа, имате пред Вас подробните мотиви на Президента и подробния доклад на съответната комисия. Откривам дебатите по законопроекта.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, отново сме на дебат по Закона за Сметната палата. Аз благодаря на Президента на Република България, че е чул и вникнал в аргументите, които изтъкнахме по време на дебата, когато гледахме този законопроект на първо и второ четене в залата, и върна този закон за преразглеждане като, разбира се, в неговите мотиви е посочил и противоконституционни текстове. От друга страна обаче, аз изобщо не съм оптимист за днешния дебат. Това го казвам, го казвам, като имам предвид опита от това как Вие, уважаеми дами и господа управляващи, чувате аргументите на опозицията. Едва ли днешното обсъждане ще Ви накара да се замислите, макар че това е смисълът на едно вето, е смисълът на едно вето, и да преработите този закон. Когато решихте да променяте сегашния Закон за Сметната палата, Вие имахте една-единствена цел да смените настоящото ръководство на Сметната палата, апропо и тримата членове на сегашната Сметна палата са избирани като такива от тройната коалиция, тоест от Вас, и са доказани професионалисти. Втората Ви подцел на главната цел беше да увеличите драстично броя на членовете на Сметната палата – в случая 9 члена, за да може да удовлетворите желанията на партийните си функционери за назначаване на техните протежета.

но да ликвидирате цялата професионално-организационна структура на Сметната палата, която в момента е организирана в специализирани дирекции и с ясно разделение на отговорностите и правомощията между три ръководни нива, гарантиращи професионални действия, тристепенен контрол на качеството и много важно без анонимност на решенията, с писмено носене на ясна лична отговорност за всяко действие, решение, проектодоклад или окончателен доклад. Да замените всичко това, за да концентрирате всички правомощия в ръцете на един човек – това е съответния член на Сметната палата в качеството му на ръководител на одитното отделение. Да съсредоточите в това лице две различни роли – като член на Сметната палата, който приема и гласува окончателния одитен доклад, като член на Сметната палата, който приема вътрешните правила и стандарти за работа в Сметната палата, и като ръководител на отделение с оперативни правомощия и задължения да организира от самото начало до края, както и да контролира, всеки един от одитите. Разбирате, че това означава само едно – не желаете прозрачност, не желаете носене на отговорност, създавате законови условия за партиен натиск и изпълнение на партийни поръчки. А това, че приемането на окончателния одитен доклад става от членовете на Сметната палата, без никакви законови задължения и гаранции – всеки един от тях да е изразил своето становище, да е заел своята позиция, означава анонимност на тази Сметна палата, означава колективна безотговорност и Вие го правите съвсем съзнателно в текстовете на закона. Неслучайно Сметната палата като върховен одитен орган е уредена в Конституцията на заедно с Президента, Парламента, съдебната власт, изпълнителната власт, Конституционния съд. И неслучайно в Конституцията е казано, че Народното събрание със закон трябва да уреди, цитирам: „Организацията, правомощията и реда на дейността на Сметната палата”. И това не е случайно, защото Сметната палата е органът, който одитира разходването, както законосъобразно, така и целесъобразно на всички публични средства, което означава, че тя контролира бюджета на страната във всичките му аспекти, контролира европейските средства, тоест част от бюджета на Европейския съюз, и не на последно и може би немаловажно място, контролира финансите на партиите

трябва да бъде гарантирана – това казва Конституцията, със закон – професионално и прозрачно, така че наистина обществото да има своя върховен одитен орган. Само че Вие предпочетохте да върнете един друг модел друг модел – когато редът и организацията на дейността на Сметната палата се определят с нейни вътрешни актове от самите членове на Сметната палата,

приемани и променяни съобразно удобството за изпълнение на поставена една или друга цел пред съответните членове на Сметната палата. Трябва да призная, че тъй като имаше един много сериозен вътрешен и външен натиск по отношение на първоначално внесения в Народното събрание вариант, който натиск беше срещу депрофесионализацията на Сметната палата, Вие между първо и второ четене наистина приехте текстове, с които се опитахте да въведете професионалния опит и знания като изисквания както за членовете на Сметната палата, така и за одиторите в Сметната палата. Това е единственото положително нещо, което се случи. Но Вие, уважаеми дами и господа, не посмяхте да предприемете и следващата стъпка – изборът на членовете на Сметната палата да бъде по публична процедура, с изслушване на кандидатите, с възможност предложения за членове на Сметната палата да правят неправителствени организации, одиторската гилдия, която трябва да бъде в основата на хората, работещи в тази Сметна палата. Това още веднъж потвърждава съмненията, които изказвахме през цялото време и които Президентът в своите мотиви също

По него, Вие, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство, ще назначите – няма да изберете, а ще назначите членовете на Сметната палата. Аз сега ще Ви кажа какво ще се случи. Първо, ще изберете посочения от председателите на коалицията Ви председател на Сметната палата.

отново от управляващото мнозинство – БСП, ДПС и „Атака”. След това, Вие дами и господа, ще натиснете зеленото копче, ще гласувате и на практика ще назначите кандидатурите на партийната върхушка. Това ще се случи. В крайна сметка това е изпълнение на основната цел, поради която беше променен този закон.

Уважаеми колеги, сигурно сте слушали внимателно и няма как да не Ви е направило впечатление, че уважаемата колежка Стоянова не даде нито един пример от която и да било система в Европейския съюз. Каква е причината? Причината е, че предположенията и обвиненията, които се правят, не фигурират в законодателствата на страните – членки на Европейския съюз. Обратното, когато обсъждахме проблематиката в Бюджетната комисия, в Икономическата комисия, в мотивите на колегите, с които внесохме този законопроект, ние приведохме десетки примери от различни страни – членки на Европейския съюз, от трите различни системи на Сметна палата. Нека нашите граждани и колеги да знаят, че това, което предлагаме в момента, е възстановяване на системата на Сметна палата, с която България влезе в Европейския съюз и която се използва в повече от една трета от страните – членки на Европейския съюз. Искам да Ви уверя, че текстовете в закона на нашата Сметна палата отговарят на опита на страните – членки на Европейския съюз, в тях няма нищо тревожно. А колкото до странните очаквания на колегите, че, видите ли, ще има някакви странни партийни назначения в Колегиума на Сметната палата, нека да не говорим за Нероден Петко. Изчакайте и ще видите какъв ще бъде съставът на Сметната палата. Ще видите, че по квалификация за тези, които ще участват в Палатата, имаме предварително зададени критерии, които са високо професионални и те по нищо няма да отстъпват, както се казва, на средните показатели на Европейския съюз. В заключение, Законът за Сметната палата, такъв какъвто е предложен, отговаря на европейските практики, отговаря на българската Конституция. Той ще възстанови системата, която даваше по-добри резултати и най-важното – ще отстрани една изключителна слабост и недоглеждане в предишния закон, а именно, че докладите на Сметната палата бяха единствените в Европейския съюз в България, които не се разглеждаха от българския Парламент. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Стоянова! Вземането на решение за нов закон, по-точно за връщане на старата система, не беше с цел смяна на ръководството, а връщане на старата система – колегиален орган. Това решение, уважаема госпожо Стоянова, е взето през 2010 г. и е отразено в стенограмите при обсъждането на Вашия модел. Още тогава представителите на ДПС и БСП казаха, че не са съгласни с новия модел и ще възстановим стария модел, ако един ден избирателят ни гласува това право. Да не говорим за твърдението Ви, че по този начин ще ликвидираме едно професионално ръководство. Между другото, и тримата членове, избрани от тройната коалиция – ами, никой не е вечен на поста си, госпожо Стоянова, сегашният председател както се казва, дай Боже всекиму по 9 години. Нали? В крайна сметка всяко председателство, всяка кариера и всеки пост има начало и край. Така че аз не виждам нищо порочно. Колкото до начина, по който Вие определихте как ще стане изборът – Народното събрание избира един председател, влиза той с един списък и чете другите. Така става изборът на управител на БНБ, след което той влиза в тази зала и си прави предложения за подуправители. Така става избор за председател на Комисията за финансов надзор, след което той влиза с едно списъче и предлага съответните заместник-председатели по направления.

Независимост при избора не може да има, защото Народното събрание избира, а в него не са представени независими субекти, а представители на политически сили. Независимостта започва и трябва да започва от момента на избора нататък, в момента на дейност на органа.

Благодаря, господин председател. Господин Гечев, вярно е, че в моето изказване изразих очаквания, но ако Вие искахте да опровергаете тези мои очаквания, които изразявам не само днес, а многократно при разглеждането на този законопроект на първо и на второ четене, просто трябваше да приемете такива текстове, които да създадат законова гаранция, че подобни очаквания от мен или от когото и да било друг – от нас, нас, като опозиция днес, или от Вас, като опозиция утре, не могат и няма да бъдат реални. Само че Вие не желаехте и не приехте тези законови гаранции. За това говорим. Когато няма такива законови гаранции, остават очакванията – очакванията за нещо, което винаги се е случвало в българската политическа действителност – управляващото мнозинство да си избира подобни на него, управлявани от него органи на върховните институции. Господин Цонев, Вие казахте, че решението е за възстановяване на колегиалния модел. Окей, мога да го приема. Между другото, от гледна точка на закона, и в момента, макар и тричленна, Палатата също има колегиален модел, само че решенията, които се вземат се вземат като колегия, са ясно изброени в закона и наистина са ограничени. Ако Вие искахте единствено и само да въведете разширен колегиален модел, можехте да промените само няколко текста от закона, с които да разширите правомощията на вземане на решения от колегията, както, разбира се, ако прецените, и да увеличите броя на хората, работещи в колегията. Моето притеснение е акцентът на изказването ми беше не толкова в това, колкото че променяйки закона по начина, по който го направихте, разрушавате специализираната, гарантирана от закона структура на Сметната палата. Казвате, че навсякъде, във всички органи се избира така председател. Те идват тук с едно списъче. Уважаеми господин Цонев, същото се отнася и за Вас, господин Гечев, излиза, че Вие нищо старо не сте забравили и нищо ново не искате да научите. Така е! Но защо, уважаеми дами и господа, които дойдохме тук, в това Народно събрание, след протестите на хората, които искаха прозрачност и публичност, не предприемаме действия и законови текстове, които да гарантират избор на публични, на изслушани, на предложени от гражданските организации членове на различни органи? Това е моят въпрос: защо не направим тази стъпка, а се оправдаваме, че видите ли, така било и в другите публични органи?

господин председател. Уважаеми колеги, нямам особени надежди, че след днешния дебат Вие ще промените своето решение, но сме длъжни отново с една-единствена, поне и мъничка надежда, да споменем нашите мотиви, с които бяхме „против”, не приехме Закона за Сметната палата и които бяха написани и в мотивите на Президента. Искам да взема отношение относно доста тревожната тенденция, която се опитвате да наложите, а именно предсрочно прекратяване на мандатите на членовете на Сметната палата както на председателя й, така и на самите членове, припомням, преди изтичането им, при тежко нарушение на закона или Етичния кодекс на Палатата. Самата ал. 4 казва, че това се случва, когато самата Сметна палата направи мотивирано предложение до Народното събрание, като преди това предложението се приеме с мнозинство от две трети. по време на дебата стана ясно, че текстът е заимстван от Закона за Висшия съдебен съвет, където също се предвижда възможност за предварително прекратяване на мандата при тежки нарушения. Там обаче не е казано: „на закона или на Етичния кодекс”, е насочено към тежки дисциплинарни нарушения. Първо, това действително е предвидено в Конституцията като възможност, но, колеги, специално за съдебната власт. В Закона за Висшия съдебен съвет е записано във връзка с този текст на Конституцията. Второ, в Закона за Висшия съдебен съвет има цяла глава, така наречения „дисциплинарен състав”, „дисциплинарни наказания”. тази глава включва както съставяне на самия дисциплинарен състав, който изслушва, забележете, лицето, събира доказателства, иска обяснения, включително и в този процес членът на Висшия съвет, срещу когото се води дисциплинарно производство, има право и на адвокат. След като Дисциплинарният съвет вземе решение за освобождаване от длъжност, а не за прекратяване на мандата – обръщам внимание, това решение може мотивирано да се обжалва пред Върховния административен съд. Решението на Върховния административен съд пък може да се обжалва пред 5 членен състав. И когато самият 5-членен състав постанови окончателно решение, че има действително тежко дисциплинарно нарушение, едва тогава влиза в сила отстраняването от длъжност. Така е записано там.

като е предвидено, че цялото дисциплинарно производство отново е с Дисциплинарен съвет. Забележете, в него участват председателят на Палатата или негов заместник, ако става дума за него, двама членове от Върховния съд също участват в този предварителен Дисциплинарен съвет. Той разглежда казуса, и забележете, подчертавам още веднъж, изслушва засегнатата страна. Има разписано изцяло специално производство, при което засегнатата страна може да направи защита на своите права и доказателства. решението на този дисциплинарен съвет може да се обжалва пред Върховния съд на Чехия. Едва тогава може да се пристъпи към прекратяване на мандата. А Вие на практика какво правите и какво казвате?! Сметната палата с две трети – тоест с шест човека от състава си, може да вземе такова решение. такова решение. Това се предлага за гласуване в самото Народно събрание. Не мисля, че това на практика е допустимо. Още повече считаме, настоявахме, надяваме се това действително да се случи, че трябва да бъде разписана процедура и нейното място в никакъв случай не бива да бъде Етичният кодекс.

Това е истината. Когато искаш да прекратиш предсрочно мандат и обвиняваш един човек, защото на практика прекратяваш мандата му, обвинявайки го в сериозни нарушения било на закона, било на Етичния кодекс, колеги, той трябва да има право на защита, и то право на съдебна защита, както всички останали граждани на България имат такова право права, при които са нарушени интересите им. Искам да задам един може би риторичен въпрос. Изпадаме в хипотеза, в която е освободен член на Сметната палата с решение на Народното събрание при едно мнозинство поради нарушаване правилата на Етичния кодекс. Какви ще бъдат последиците от това? Ще го лишим от правото да упражнява професия? Ще го лишим от право да заема такъв или друг тип длъжност? Ще може ли този човек отново да кандидатства? Това са въпроси, на които не получихме отговори по време на дебата както на първо, така и на второ четене. Колеги,

ако това продължи и се наложи такава тенденция, е изключително опасно за демокрацията и за порядките в дневния ред на България.

Господин председател, дами и господа народни представители! Аз съм абсолютен песимист, като колежката, че колегите няма да приемат нашите мотиви, но все пак е нужно да се кажат няколко думи по това вето. вето. Ще взема едно изречение от мотивите на Президента, все пак да си напомним за какво изпълнява Сметната палата, а именно да осъществява контрол, дами и господа, върху законосъобразността и целесъобразността на разходване на бюджетните средства на гражданите на тази република. И мен ме навява една мисъл – дали новият законопроект, който Вие сте внесли, отговаря на потребностите на българското общество, на тази ефективност и контрол върху разходите, които трябва да извършва Сметната палата.

защото мотивите на Президента, пък и те се препокриват с нашите изказвания до момента и мотиви, че ние в пленарната зала не получихме нито един отговор затова как

е важно и интересно, още повече, че знаете, че имаше предложение дори от групата на БСП за друг брой членове на Сметната палата. От доклада, който комисията е направила по отношение на ветото, мотивът за броя на членовете, които те са дали, е, че броят на членовете е направен на базата на един внимателен анализ на съществуващата до момента практика. И мога да кажа точното изречение: „Конкретната бройка от девет члена са отчетени на базата на исторически тенденции”, тоест на опита, който има Сметната палата в един даден период от време, който е предхождал, тоест предния закон. Дами и господа народни представители, за своята близо 130-годишна история Сметната палата е преминала през няколко модела, но все пак е необходимо да се отбележи, че нейната роля е да контролира разходите. Всички знаем какъв беше предният модел. В мотивите говорите за намаляване на ефективността, намалени са одитите. Аз бих Ви припомнил само, че през последните три години, Сметната палата е извършила 66 одита на изпълнение по мащабни теми с огромен ресурс и голям обществен отзвук. И тези одити са на несравнимо по-високо качество от тези, които са извършени през 2011 г., които в голяма степен са имитационни одити на изпълнения. Голяма част от одитите, които са извършени от 2011 г. досега са предизвикали и голям обществен интерес, затова да се говори, че до момента, поради реформата, която сме направили, в Сметната палата е паднала ефективността, е просто смешно. Аз си мисля, че в крайна сметка, каквото и да говорите, единствената цел на този закон е смяната на ръководството и това ще се види. Това е факт. Ще сложите Ваши хора, ще сложите партийни кадри Сметната палата ще я превърнете от експертна институция в поредната институция, която ще попадне под влиянието на политиците. Този законопроект е също така и посегателство върху нейната независимост и професионализъм и връщането на старите методи на работа – квотния принцип, партийния принцип, в Сметната палата. Не след дълго време, може би след пет-шест дни, след празниците или след ваканцията, всичко това ще проличи, защото тогава всички ще разберем кой ще бъде председател на Сметната палата и вече той ще предложи и членовете на тази нова Сметна палата. И тогава аз бих Ви попитал, дами и господа народни представители, какво ще кажете Вие пред Вашия електорат? Какво ще кажете Вие пред българските граждани, защото тези фигури ще бъдат партийно оцветени и Вие го знаете? Или пак ще говорите: „Те са професионалисти”. Да, само че можем да спорим доколко са професионалисти и доколко са партийни, защото в момента и Вашето правителство е съставено от експерти по Ваши думи, но не са експерти, а партийни членове, голяма част от тях – от депутати. Затова аз се съмнявам дълбоко в този закон и неговата безпристрастност, който ще дадете на Сметната палата. Той ще доведе до повишаване на нарушенията, до допускане на редица съмнения в безпристрастността на одиторите, както е било по времето на действие на стария закон. Затова преди да гласувате това вето, аз виждам, че сте се събрали всичките партии тук, и „Атака” ще Ви подкрепи, хубаво е да помислите какво правите Вие (шум и реплики), дали връщате нещо старо, което е заминало вече в историята или трябва да се направи

госпожа Павлова, заповядайте.

не само подкрепяме мотивите на президента за налагането на вето, но това бяха и нашите мотиви при дебатите и на второ четене, за които не получихме ясен отговор. Първият въпрос, на който не се отговори и се надявам днес да получим отговор, това е как ще се осигури ясното разделение на отговорности, как ще се осигури възможността и спазвайки международните одитни стандарти, всяка една одитирана институция, всеки един одитиран орган да има възможност да обжалва, да даде своите аргументи за това направените констатации дали отразяват коректно дейността на одитирания орган. Това е право на всеки такъв обект. Ако сме в ситуация, каквато в момента се реализира чрез този закон – едно и също лице, и да има смесване на отговорностите по управленската и контролна дейност, това означава, че издаването, одобрението, извършването на един одит, впоследствие получените несъгласия, аргументи и жалби по него ще се разглеждат от същото лице, по същия ред, това буди съмнения, притеснения и за субективизъм, и включително за намеса и възможност за дадена намеса и на партиен или на друг принцип. Така че това е първият наш въпрос: как ще се осигури ясното разделение на отговорности и даването на възможност на одитираното лице да даде своите аргументи, да даде своите мотиви за несъгласие с направените констатации? Вторият въпрос, който е много важен и, за съжаление, продължава да няма отговор: защо точно девет? Лично аз смятам, че ако се върви към промяна на подхода, ако се върви към разширяване броя на колективния орган, по-добро беше и предложеното от колегата

Аз съм убедена, че това е прекалено голям брой, ще има размиване на отговорности, още повече че в законопроекта не е предвидена възможността всеки от тези девет члена не само да изказва своето становище, но впоследствие, за да се осигури да няма именно този факт и елемент на колективна безотговорност, да се знае каква е била неговата позиция, каква позиция е изразил по определените констатации, по определения одитен доклад, за да сме убедени в същност в неговото безпристрастно и професионално решение при утвърждаването на един одит. В момента се получава така, че е достатъчно да има петима от деветимата членове на Палатата, без значение останалите какво мнение имат и каква е тяхната позиция и становище, и просто всеки един одитен доклад да бъде приет. Също така остава отворен въпросът и за финансовата обезпеченост. За това увеличение от 3 на 9 какви ще са необходимите финансови средства, за да може увеличеният брой членове на Сметната палата да бъдат осигурени финансово като заплати, като логистика и всички съпътстващи дейности, които вървят неизбежно с увеличение на броя на ръководството и необходимия технически персонал, който трябва да ги подкрепя? Още един въпрос, който за мен също стои отворен, той беше повдигнат и в последните дни. На заседание на комисията беше разгледан Законопроектът за изменение на състава и управлението на Комисията за защита на потребителите. Освен може би скритият мотив за смяна на ръководството на Комисията за защита на потребителите, мотивът за промяна е, колективното ръководство на този орган не давало ефект и затова се предлага то да бъде еднолично и да мине на пряко разпореждане на министъра на икономиката. Това означава, че имаме абсолютно обратния на днешния мотив. За Сметната палата казваме: много е важно да има широк колективен орган, който да функционира и да работи. С точно обратните мотиви – че колективният орган не е добър, че колективният орган не е този, който дава добър ефект и резултат при управлението, се сменя статутът на Комисията за защита на потребителите – предлага се да се закрие колективният орган и на негово място да бъде въведено едноличното ръководство, за да има ясно носене на отговорност. Това отново дава противоречие в мотивите на Вас, представителите на управляващите – и предложението на Министерския съвет, и предложението на народните представители, което създава предпоставки за съмнения всъщност няма ли противоречие в едно и също нещо единствено и само с постигането на целта, а тя е смяна на ръководството и назначаването на удобни политически или партийни кадри в ръководствата на определени институции? Надявам се да получим отговор на тези въпроси в рамките на днешния дебат. Благодаря. Благодаря, госпожо Павлова. Има ли реплики, уважаеми колеги? Няма. Господин Лазаров – изказване. Вашето време свършва. Ние все още имаме време, уважаеми колеги, не се притеснявайте. Уважаеми господин председател, няма да повтарям изказването си по отношение на липсата на правна защита, така както е регламентирано в закона. Съвсем накратко ще припомня Да, няма правна защита при освобождаване на членовете на Сметната палата, особено в случаите на нарушаване, господин Цонев, Искам да попитам вносителите: какво би се случило, когато в Сметната палата осмина членове гласуват за освобождаване на един член поради нарушаване на Етичния кодекс,

Тогава остава лошият привкус, господин Цонев, че ако Народното събрание не приеме това предложение, очевидно мотивите на членовете на Сметната палата да искат освобождаването на този член биха могли да бъдат чисто политически, биха могли да бъдат икономически, но в никакъв случай не може да се говори, тъй като няма процедура по събиране на доказателства, изслушване, за адвокатска защита. защита. И тази хипотеза не е обмислена в закона, както и в останалите случаи в т. 2.5, когато председателят предложи освобождаване на член поради несъвместимост. Имаме едно от другите основания, да речем, невъзможност да изпълнява задълженията си за срок повече от шест месеца. Е, председателят е преценил, че е налице невъзможност за изпълняване на тези задължения повече от шест месеца, по една или друга причина Народното събрание обаче не гласува това предложение. Ще превърнем ли Народното събрание отново в един правораздавателен орган? Ето, това е порокът в този ред. Както при другите институции – да, Сметната палата нека си вземе решението, нека се произнесе със свой акт и от там нататък на Сметната палата за освобождаване на член на изброените тук основания нека подлежи на съдебен контрол, защото на практика излиза, че Народното събрание, ако бламира един или два пъти предложението на председателя, то той би трябвало да си подаде оставката,

Няма желаещи за реплики. Други изказвания, уважаеми дами и господа? Господин Гуджеров.

буквално някак си напук, защото някой е решил. За мен е основен признак на разрушаване на държавността. Всички вносители и управляващото мнозинство отказват да се вслушат в препоръките на опозицията, на президента, на членове на Европейския парламент, на председателя на Бюджетната комисия. Когато толкова много институции Ви казват, че допускате грешка, не Ви ли хрумва, че наистина може да допускате грешка?! На 9 април 2014 г. излиза ветото и Вие бързате с извънредни заседания да го отхвърлим. Вслушайте се малко в разума, помислете, обсъдете. Защо ни го налагате против волята буквално на всички институции, които могат да имат глас?! За мен това е проява на арогантност, колеги. Тази арогантност ще бъде вредна за процеса на усвояване на евросредства, ще бъде вредна за държавността и като цяло за България. Благодаря, господин Гуджеров. Реплики има ли, уважаеми колеги? Няма реплики. Други изказвания? Изказвания – последно питам? Няма желаещи. Закривам дебатите. Уважаеми колеги, предстои специално гласуване, моля всички народни представители да заемат местата си в залата. Колеги, в зависимост от активността на народните представители за влизане в залата, ще преценим с проф. Имамов дали да не дадем парламентарната почивка сега, в случай че...

Уважаеми колеги, на вид се наблюдава един голям порив, работохолизъм, свикваме и извънредни заседания и в същото време не може да задържите партийната дисциплина. Искам 15 минути почивка. Уважаеми господин Гуджеров, първо ще проведем гласуването по закона и след това ще дам почивка от 15 минути. Не крещете от място, ще налагам наказания.

Подлагам на гласуване Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 28 март 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ на Президента на гласуване Закона за Сметната палата,

давам почивка от 30 минути в изпълнение на искането на господин Гуджеров.